Jeg underviser i samfundsfag, og når jeg gør det, har jeg altid gjort det med en stolthed over det danske folkestyre. Jeg har lært mine elever, at vi har et unikt sted her i Danmark. Vi værner om borgerrettigheder, vi værner om frihedsrettigheder, og vi har nogle demokratiske spilleregler, som også giver plads til mindretal, og som også giver plads til uenigheder. Den stolthed har jeg ikke i aften. Vi står i en situation, hvor et parti i det danske Folketing bliver nægtet at få svar på helt centrale spørgsmål i forbindelse med et lovforslag – endda et lovforslag, som ønskes hastebehandlet. nægter et bredt spekter af Folketinget et parti den ret at kunne få svar på, hvad partiet mener er centrale spørgsmål. Jeg er ny herinde, men jeg vil sige, at det ganske enkelt er uhørt, at det er måden at repræsentere det danske Folketing på, at nægte et parti i Folketinget ret til at få svar på deres spørgsmål. Her står vi så med et lovforslag, som potentielt kan rive livsværk væk under nogle mennesker derude. De spørgsmål, som vi stiller, er helt centrale, for hvad er det for en retsstilling, de mennesker nu står i? Hvad er det for nogle skæbner, som vi står med i vores hænder? Hvad er det for en morgen, de kan vågne op til? Og jeg har stillet spørgsmålene bredt ud til Folketingets partier. Er der nogen herinde, der kan give mig svar på de her spørgsmål, så giv mig dem. dem. Lige så stille som der er nu her, lige så stille var der, da man skulle svare på de spørgsmål. Det er en skammelig dag i dag for folkeskolen, fordi det, jeg har stået og fortalt mine elever, åbenbart var en løgn. Jeg håber, at det er den helt ekstraordinære situation, som gør, at partierne har set sig nødsaget til at gøre det her. Jeg håber, at det giver grund til refleksion hvorledes vi værner om og beskytter vores folkestyre. Uenigheder til trods handler det om det grundlæggende spørgsmål: Kan et parti, kan et folketingsmedlem få svar på sine spørgsmål til den lovgivning, man skal træffe beslutning om? Så jeg er oprigtig bekymret over, at et Folketing haster de her ting igennem uden at kunne give svar på, hvad det er, man stemmer om. Jeg ville ønske, at man på et lidt højere plan havde respekten for de borgere derude, som står og ikke ved, om de er købt eller solgt i morgen. Og jeg vil opfordre til, at vi sætter os sammen – Folketingets partier – måske ovre hos erhvervsministeren og adresserer den her problemstilling hurtigst muligt. Det fortjener de her mennesker, for de kommer til at blive hængt til tørre med det her, og derfor skal vi tage det ansvar på os. det har vi vist at vi har været i stand til. Når regeringen er kommet og har bedt om Folketingets opbakning, har det været et enigt Folketing, som har stået bag. Det er et enigt Folketing, som har taget ansvar. Derfor er det også ærgerligt, at det ikke er et enigt Folketing, der vil tage ansvar for at værne om den demokratiske proces, for det er jo noget helt centralt, vi går ind og piller ved her – lige så centralt som det, vi er inde at pille ved med folks frihedsrettigheder og folks borgerrettigheder.

Tak for det, formand. Det er ikke for at starte en lang debat her. Jeg vil bare lige spørge, om ordføreren kan bekræfte, at vi i går holdt et flere timer langt lukket samråd med sundheds- og ældreministeren. Kl. Det kan jeg fuldstændig bekræfte. Jeg kan også bekræfte, at jeg har stillet spørgsmål om det her. Jeg kan også bekræfte, at der kom svar over. Jeg kan bekræfte, at jeg sendte yderligere spørgsmål, fordi jeg ikke fik svar på det. Så kom der kl. 20.19, tror jeg det var, endnu nogle svar fra ministeren, som stadig væk ikke adresserede det grundlæggende problem. Og så beder jeg om, at vi da må få adresseret det problem og tage tiden til at undersøge det. Det er bare det, jeg beder om. Men bredt i Folketinget siger man nej: Det er ikke vigtigt, det er ikke særlig vigtigt at få det her adresseret, så det kan du ikke få lov til. Tak for det. Jeg blev nødt til at gå op på talerstolen for lige at sige, i Dansk Folkeparti har vi ikke nægtet, at vi skulle holde et samråd. Vi synes, det er vigtigt, at vi får de svar, vi efterspørger, og her har vi ikke fået et klart svar på, om der, såfremt ministeren vælger at bruge sin bemyndigelse,

synes jeg, at sundheds- og ældreministeren skal gå på talerstolen og sige til udvalgets medlemmer, at det selvfølgelig er klart, at hvis ministeren anvender nogle af de her bemyndigelser, som ministeren jo kan anvende, følger der et ansvar med, såfremt det påvirker yderligere i forhold til campingpladser og virksomheder. Så anbefalingen og ældreministeren går op og giver et svar på, om vi kan være sikre på, at der bliver taget hånd om det. Og så vil jeg også appellere til, såfremt det er ministerens plan at anvende den bemyndigelse, at man hurtigt og klart melder ud, så virksomheder, campingpladser og andet kan forholde sig til, hvad det Det var ordene fra Dansk Folkeparti. Og vi har altså fuldstændig bakket op om at få et samråd – det deltog vi gerne i – og vi har også selv stillet masser af spørgsmål i forhold til det, der vedrører campingpladser, i hele udvalgsbehandlingen. Tak. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Kl. 23:39 Afstemning Formanden (Henrik Dam Kristensen): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og jeg beder ordførerne, der er i salen, om at starte med at stemme og derefter forlade salen. Der kan stemmes.

Hvad er det

Tak for det,

Tak

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes torsdag den 2. april 2020, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.